Želim pre svega da izjavim saučešće SPS i porodici gospodina Milutina Mrkonjića i da kažem da je i ovaj parlament i naša politička scena izgubila čoveka od koga je mnogo moglo da se nauči.Što se tiče teme – promena u sastavu RIK-a, ona je rezultat dogovora međustranačkog dijaloga i kao takva je dobra jer je potrebno spuštati tenziju u društvu, potrebno je praviti dogovore.Treba da znamo, i to svi znamo, da su se sve političke stranke dogovorile da će svi ići na izbore i da nema potrebe dizati tenziju u društvu jer taj dogovor postoji na svim nivoima. Mislim da ta igra koja se izvodi od strane vladajuće koalicije, pre svega od SNS i nekih opozicionih stranaka koje se međusobno prozivaju na vrlo grupe i neprimerene načine, nije dobra za našu političku javnost i nije potrebna. U redu je da politička klasa sarađuje i naša politička klasa i sve političke stranke su se dogovorile i sarađivaće, ići će na izbore i to je potrebno društvu. Ne treba političari da glume radikalne sukobe i da tako zavađaju narod.Međutim, pored ovoga što je urađeno i što je Narodna mreža i ja uvek podržavali po pitanju pregovora između stranaka, mi nekako zaboravljamo da se u međuvremenu stvarnost promenila, da politički procesi se odvijaju i mimo stranaka i da stranke nisu najbitniji činioci u društvu, pogotovo ne sada kada je kovid histerija i još neke ubrzane promene u svetu dovele do toga da postoji velika podela i veliki sukobi među ljudima koji nekada pripadaju istim strankama, a misle sasvim različito o vakcinaciji, nevakcinisanju, o tome kako se sprovode kovid mere, o tome da li je ekologija i koliko bitna, da li treba verovati EU i njenim zahtevima u energetici i ekologiji ili ne treba verovati tim institucijama, kako se odnositi prema stranim korporacijama.Znači, mi smo imali priliku da gledamo nemile scene za vikend na protestima građana i sukobima pristalica SNS i onih koji su protestvovali i blokirali puteve

sukob koji se sad odvija u društvu i koji se tako radikalizuje i tako postoje problematičan da svi moramo da se prizovemo pameti i da shvatimo da ne smemo dolivati ulje na vatru.Ono što ja nikada nisam prihvatao, jesam vaš politički protivnik, ali vam nisam neprijatelj, jeste ta uvredljiva poruka, taj uvredljivi naziv za vaše pristalice da su sendvičari. To me podseća na ono kako su nekada pristalice SRS kada je to bila najozbiljnija opoziciona stranka nazivali krezubim radikalima, isti oni koji nisu razmišljali o tome da su ti ljudi došli u poziciju da ne mogu da idu kod stomatologa zato što im je neko uništio fabrike i uništio njihovo socijalno i zdravstveno osiguranje.Danas ono što svi mi znamo, naravno vi to nikada nećete prizvati, jeste da mnogi ljudi koji idu na vaše skupove idu zato što su opljačkali u međuvremenu, pa se sada nadaju da će preko SNS dobiti neki posao za sebe ili za svoje bližnje. Znači, ti ljudi su deo našeg naroda i pored toga što imaju pravo da izaberu svoju političku opciju, čak iako je nisu izabrali, oni su tu po nekoj muci i ne treba ih vređati i ne treba ih doživljavati na način kao neprijatelje. U tom smislu nemate problem sa Narodnom mrežom i sa mnom, ali jedna stvar koja je neprihvatljiva i koju moramo svi da osudimo bez obzira da li pripadamo vlasti ili opoziciji jeste situacija da pristalice SNS pomisle da mogu bagerom i čekićem ići na proteste i na ljude koji protestvuju.Možemo mi da se pretvaramo da je to bio saobraćajni incident, da je čovek vozio mašinu na radnom zadatku, možemo da se pretvaramo da nismo videli čekić u rukama nekih pristalica SNS, a ja, iskreno mislim da to čak nisu ni pristalice vaše stranke, već da su to ljudi kojima je zadatak da rade takve poslove. Sve to mi možemo da radimo i da se ubeđujemo ovde da kažemo ko je više, da i onaj čovek koji udario pesnicom čoveka koji je vozio bager, on kriv, ili neko drugi.Međutim, promaći će nam najbitnija stvar, da takve stvari moraju da se spreče, i da država koja ima ovako veliku stranku kakva je SNS, mora da bude svesna da tu stranku mora da drži pod kontrolom. Ne sme da se desi da policijske snage ne postoje tamo gde dolazi do susreta između pristalica SNS i ljudi koji protestuju. Ljudi koji protestuju imaju pravo da budu u zabludi, da sumnjaju da sve ovo što se radi radi se zbog Rio Tinta, i da Rio Tinto radi isto ono što su nam 1999. godine radili njihovi vojnici kada su nam otimali Kosovo, i da li neko ko otima Kosovo, može sutra da mu verujete da vam neće oteti kuću ili okućnicu. Da li država koja nije sačuvala Kosovo može da sačuva vašu kuću i okućnicu?Znači, ti ljudi protestuju, imaju pravo na to, a, vi kao velika stranka, ne smete da dozvolite da, kada imate privilegiju svih vlasti, svih moći, dozvolite da vaše pristalice čekićem i bagerom idu na one koji protestuju. To je opasno i to može da bude problem svima nama.

mislio sam da ćete ovu diskusiju iskoristiti da kažete nešto u korist i da se makar ovaj put nećete služiti nekim određenim neistinama, koje su lako proverljive. Ali, krenimo redom. Kažete ovde, da se vladajuća koalicija dogovorila sa opozicijom i da se mi međusobno u dogovoru prozivamo i da glumimo nekakav

čovek.Poštovani građani Srbije, verujem da će kolege narodni poslanici u toku svog izlaganja vam pokazati još jednu šokantnu sliku, a to je da je prva na listi ove osvežene DS, Marinika Tepić,

Dakle, to je politika Dragana Đilasa i ljudi koje ste vi ovde pomenuli i doveli u isti kontekst sa nama. Nemojte molim vas. Nikakve veze sa njima nemamo, i ne želimo da imam, jer nasilje i ovakve razbijene glave nisu politika SNS, već upravo njihova politika.Govorite politika.Govorite da su ljudi koji su učestvovali u sukobu koji se dešavao tokom subote bili na našem mitingu. Kako možete tako nešto da kažete. Gde ste videli te ljude. Ko su ti ljudi? O čemu pričate? Morate da shvatite da kao narodni poslanik imate odgovornost za sve ono što iznesete ovde. Govorite neistine. Neću upotrebiti teži termin, ali govorite neistine. Nemojte to raditi. Ako ste već prihvatili, sami rekli, složili se, da se ne podiže tenzija u društvu, zašto to radite iznošenjem neistina i ovakvih laži.

čak prelazili ulicu na pešački prelaz, ne, nigde van pešačkog prelaza. Čekali zeleno svetlo. Oni su bili napadnuti od ekstremno od manjine. Zašto to ne kažete? Niko od nas nije izazivao sukob, niti želeo u tom sukobu da učestvuje.Zašto

jer konačno Srbija ide u pravom smeru. Ne podržavaju oni SNS iz ličnih interesa, kao što možda vi ili sledbenici Dragana Đilasa, plaćenici koji su zaposleni kod njega u „Multikom grupi“ rade. Nemojte to raditi, nemojte nikoga nazivati i sada praviti lažnu sliku, kao vama je žao što nas nazivaju sendvičarima, botovima ili kako god već, krezubim radikalima.Nemojte, jer upravo vašim izlaganjem vi nas sve ponižavate i nemojte to raditi. Tu sam za svaku vrstu diskusije, polemike, ali ovo što vi radite se ne razlikuje u mnogome od onoga što radi Đilas, Jeremić, njegova ekipa.Za sam kraj, izvinjavam se ako sam prekoračio, rekli ste – ne sme da se desi da se policija povuče ili da je nema tamo gde dolazi do sukoba. Poštovani gospodine Glišiću, da se policija nije povukla, pitaj ja vas – koliko bi još povređenih bilo i koliko bi još napada i polomljenih glava i nogu istrpeli pripadnici policije, samo zato što su hteli da očuvaju red i mir.Nemojte da vas vraćam na jul prošle godine kada su ovde na stotine policajaca povređeni i kada je jedan policajac povređen kamenicom koja je težila više od pet kilograma, što je pokušaj ubistva.Dosta više tih dvostrukih aršina. Pričate i optužujete čoveka policajca koji je bio tamo na Gazeli i reagovao u skladu sa svojim ovlašćenjima, a onda se licemerno pitate gde je policija da se opet pojavi i da razdvoji te ljude. Samo želite isto kao i Đilas, da policija upotrebi prekomernu silu, da se izazove haos, da se prolije krv na ulicama, da biste za to optužili SNS i da na konto toga uberete koji politički poen. U tome nećete uspeti, jer politika SNS su rezultati, ispunjena obećanja, ali i vizija koju ima predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Hvala.

To što imate potrebu da vređate govori samo da ne možete da prikrivate istinu, da su svi videli čoveka koji je bagerom krenuo na ljude koji su protestovali. Da je policije bilo tamo, policija bi reagovala i zaustavila čovek koji je bagerom krenuo da ugrozi bezbednost svih ostalih.Tako da, policija da je bila prisutna ona bi imala potpuno legitimno pravo da reaguje i da fizičkom silom ukloni čoveka koji je vozio bager. Taj čovek nije bio niko drugi nego funkcioner tj. pripadnik SNS. Ljudi koji su sa čekićem u rukama išli da

Kada pogledate u svakoj stranci ima pristojnih ljudi, ali ima i budala. Kada ste velika stranka, imate puno budala, ali onda te budale treba da držite pod kontrolom. Onda se obraćam onim normalnim i pristojnim ljudima u SNS da odustanu odustajući od retorike građanskog rata koju neprekidno podstičete, da shvatite da smo svi zajedno na jednom buretu baruta koje nikome ne treba da plane.Vi kao najodgovorniji imate najveću odgovornost da to bude na miran način urađeno. Jer, da je taj trenutak kada su oni blokirali, naravno protiv zakona, protiv svih pravila protesta i ostalog i to je moglo i moralo je da se sankcioniše, ali je moralo da se bude svesno da preko puta njih stoji jedna ogromna stranka koja koristi sve privilegije vlasti, na svim nivoima vlasti da ljudi se već dugo osećaju izbačenim iz ovog naroda, zato što ste vi zauzeli sve pozicije i da morate kada ste toliko jaki da budete smireni i spremni da otrpite neke stvari koje opozicija ne mora da otrpi. Vi se ponašate kao da ste opozicija, a držite svu vlast u ovoj zemlji. Izvolite. **Aleksandar Mirković** Poštovani predsedavajući, u samom svom izlaganju ste sada rekli da sam vas nečim uvredio i da niste nastavili svoje izlaganje imao bih čak potrebu da vam se izvinim. Zaista. Iako smatram da vas bukvalno ni sa čim nisam uvredio. Ali, vidite gospodine Glišiću, umeto jako dobro iz svog ugla da svima nama držite lekcije, pre svega SNS, ali se zapitam nekad da li se pogledate u ogledalo i čujete sve ono što ste izgovorili? Da li ste svesni da ste sada rekli da mi imamo najviše budala u našoj stranci?Pitam vas jel vas sramota zbog ovog što ste izrekli? Da li je moguće, da koliko god se mi politički razlikujemo, možda ne razumemo, nije ni normalno da se oko svega složimo, da li ste čuli nekog od poslanika SNS, bilo kog funkcionera da je vas ili pristalice vašeg pokreta ili ne znam više i gde ste, nazvao budalama ili rekao da ste budale?Ja ću vama opet reći, poštovani gospodine Glišiću, ovo govori o vama, ovo je vaša sramota. Drago mi je što imamo prenos i što građani Srbije mogu da čuju šta vi nudite i kako se vi ponašate.Ja vam nikada neću dozvoliti, sa ovog mesta ili sa bilo kog mesta, najobičnijeg aktiviste, simpatizera ili člana SNS, da vređate ljude koji podržavaju razvoj naše zemlje, da ih omalovažavate samo zato što podržavaju politiku predsednika Aleksandra Vučića i SNS. Nemate pravo to da radite. Nemate pravo da na taj način ponižavate bilo koga. I koliko god vi nemate vaspitanja, svest ili čega god, nemate to pravo da radite. Bukvalno na taj način vi delite Srbiju, vi delite Srbiju na te koji su po vašem mišljenju pametni i na nas koji smo budale.Evo, prihvatam, mi smo budale, ali smo budale koje su poštene, koji nikada nikoga nisu ni opljačkale, ni opelješile, koje se nisu obogatile na funkciji, ali isto tako one budale, kakve nas smatrate, zašto? Zato što ne odgovaramo nasiljem na vaše provokacije i na nasilje.Stidite nasilje.Stidite se i nadam se da će ovo vaše izlaganje ostati upamćeno, kao još jedan primer bahatosti, osionosti, ali i mržnje koju imate prema SNS i prema svakom ko ne misli isto kao i vi.Ne razlikujete se vi ni malo od Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, kao ni malo od od onih ljudi koji su pokušavali živote da ugroze drugim ljudima samo zato što ne misle isto kao i oni. Pamtite ove reči, setite se svega što ste izgovorili, pa jednoga dana se možda i osvestite i shvatite koliko ste uvredili svakog čoveka, koji ne misli, kao vi. Zahvaljujem, uvaženom narodnom poslaniku Mirkoviću.Zahvaljujem se na primerenom govoru i na tome što je hteo da sačuva dostojanstvo Narodne skupštine.Ovim zaključujemo krug replika, nastavljamo dalje sa listom govornika.Sledeći na listi je uvaženi narodni poslanik Aleksandar Marković.Izvolite. **Aleksandar

izrazima saučešća povodom smrti našeg kolege, Milutina Mrkonjića, našeg kolege, a mog, da kažem, prijatelja i komšije.Iz pijeteta prema današnjem danu, kada smo čuli za ovu tužnu vest, neću se nastavljati i postojala je volja i da se reklamira, a imalo je i osnova da se reklamira povreda Poslovnika zbog direktnog ugrožavanja dostojanstva Narodne skupštine, ali ugrožavanja dostojanstva ogromne većine građana, koji su brutalno uvređeni od malopređašnjeg govornika, koji je na dosta vulgaran i brutalan način uvredio ogromnu većinu građana Srbije koji glasaju za politiku Aleksandra Vučića, nazvavši ih, kako je rekao, budalama, jel tako?To je ono što čini jasnu razliku između nas i njih. To je ono što je jasna razlika između njihovog pogleda kako Srbija treba da izgleda i našeg pogleda, odnosno pogleda Aleksandra Vučića, koji svakim svojim gestom, svakim svojim delom, čini sve da Srbija bude prvenstveno pristojna, uređena i da kažem uspešna država. Toliko o tome.Danas, kada govorimo o RIK-u, kada govorimo o kadrovskim rešenjima, u tom smislu dobra je prilika da istaknemo da je ovakav sastav, predviđeni, odnosno predloženi sastav predloženi sastav RIK-a, proizvod sporazuma o unapređenu izbornih uslova između stranaka koje su učestvovale u međustranačkom dijalogu bez posredovanja stranaca, kao i zaključaka koji su potpisani nakon dijaloga uz posredovanje stranaca.Mislim da je to jako važno da je to jako važno zato što ovim odlukama dodatno unapređujemo izborne uslove u Srbiji, kao i da dodatno unapređujemo demokratsku atmosferu za predstojeće aprilske izbore. Sada već slobodno možemo reći da će izborni uslovi za predstojeće aprilske izbore biti najbolji uslovi ikada. Usudio bih se da kažem ikada, a ono bar od uspostavljanja iliti obnove višestranačja u Srbiji.Kada to kažem, predsedavajući, ni u kom slučaju ne mislim da su dosadašnji izborni uslovi bili loši, naprotiv, ni malo nisu bili loši. Bili su potpuno demokratski i u skladu sa svim evropskim standardima.Druga je stvar što su neke političke opcije u Srbiji, uglavnom one političke opcije koje su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, vodile i još uvek vode besomučnu kampanju u svim svojim medijima, kako su izborni uslovi loši, kako su izborni zakoni loši, kako nema uslova za fer i poštene izbore, medijski mrak, strahovlada, diktatura, cenzura i sve ostale besmislice koje danonoćno ponavljaju u svojim medijima.Posebno je, predsedavajući, besmisleno to, kada znamo da su u pitanju izborni zakoni koji su doneti upravo u vreme kada su ti isti,

E, kada su pali sa vlati, preko noći, volšebno, ti isti zakoni postaju najlošiji zakoni, postaju nedemokratski zakoni, nema više uslova za fer i poštene izbore odjedanput, itd. Sa takvom Sa takvom vrstom licemerja mi ovde konstantno imamo posla.Još nešto što bih želeo da kažem, to je da proces unapređenja izbornih uslova nije nešto što je došlo preko noći. noći. To je stvar na kojoj se permanentno radilo i ja bih podsetio građane da su izborni zakoni promenjeni delimično pred prošle izbore, pred izbore u junu 2020. godine i da su oni tada poboljšani upravo u korist opozicije kada smo smanjili cenzus na 3%. Time smo direktno sebe oštetili, direktno oštetili najveću stranku, direktno oštetili SNS u preraspodeli mandata, ali smo smanjili cenzus na 3%, omogućili da sve političke opcije budu zastupljene, druga je stvar što neke nisu prešle cenzus, zapravo većina nije prešla cenzus. Omogućili smo takođe veću zastupljenost osoba manje zastupljenog pola, obezbedili bolji položaj manjinskim strankama, precizno regulisali pitanje finansiranja, medijsku zastupljenost i još mnogo drugih pitanja, a sve u cilju omogućavanja što boljih, što transparentnijih i što demokratskijim izbornih nekima ni to nije bilo dovoljno, pa su u želji da stvore alibi za potpuni izborni debakl, brže bolje proglasili bojkot izbora i na taj način sami sebe isključili iz političke utakmice, sami sebe diskvalifikovali. Naravno da su u međuvremenu shvatili koliku su grešku napravili, naravno da su shvatili da su na taj način sami sebe degradirali, onemogućili da učestvuju u parlamentarnom životu Srbije i to nas dovodi do sadašnjeg trenutka, do realizacije ovih odluka koje proističu iz sporazuma o kojima sam govorio.Dakle, još jednom da naglasim, u želji da izađemo u susret svakoj političkoj grupaciji, u želji da imamo takve izborne uslove da baš niko nema nikakvu zamerku, u želju da izborni dan u Srbiji bude praznik demokratije, donosimo odluke kojima omogućavamo i da vanparlamentarne stranke budu deo stalnog sastava RIK-a.Dakle, predviđeno je konkretno, a i čuli smo to od mnogo govornika, da šest članova plus šest zamenika članova stalnog sastava RIK-a bude iz redova opozicije. Naglašavam, vanparlamentarne opozicije, dakle po tri člana i tri zamenika člana iz obe grupacije opozicije i ovih koji su učestvovali u dijalogu pod posredstvom stranaka i ovi drugi.To nije sve. Kada je reč o biračkim odborima, vanparlamentarna opozicija dobiće na svakom biračkom mestu u Srbiji po jednog člana i jednog zamenika člana u stalnom sastavu. To vam je 17 hiljada ljudi, to vam je 17 hiljada mesta, a svakako im sleduje još po jedan član i zamenik člana na biračkom mestu u tzv. proširenom sastavu onog trenutka kada im se proglasi izborna lista.Zatim, lista.Zatim, dogovoreno je da se pojača tzv. srednji nivo organa za sprovođenje izbora, tako da će posao dosadašnjih radnih tela RIK-a biti prebačen na opštinske, odnosno gradske izborne komisije. I u njima će biti zastupljena vanparlamentarna opozicija i to u stalnom sastavu, i naravno u proširenom sastavu onda kada im bude proglašena izborna lista.Naglašavam da na sve ovo opozicija nema pravo, zato što su bojkotovali izbore, zato što nisu zastupljeni Uprkos tome mi činimo jedan gest dobre volje i omogućavamo im to da pokažemo da zaista želimo da ova izborna utakmica bude najbolja moguća, da izborni uslovi budu najbolji mogući, najtransparentniji, najdemokratskiji ikada.Uz sve ovo, napominjem, predsedavajući, da će biti uvedena čak tri nadzorna tela. To do sada nije bio slučaj. Telo za praćenje rada medija u predizbornoj kampanji, za kontrolu ispravnosti jedinstvenog biračkog spiska, za nadzor nad celokupnim izbornim procesom i još mnogo stvari koje se odnose i na finansiranje političkih partija i na zastupljenost u medijima, tzv. funkcionersku kampanju oko koje je bilo toliko reči, transparentnost kontrole izbornog procesa itd. itd.Dakle, slobodno možemo da kažemo da će ovi izborni uslovi biti najbolji mogući izborni uslovi od uspostavljanja višestranačja i to niko ozbiljan više ni ne pokušava da opovrgne.Govorio sam već o tome da mi kao Srpska napredna stranka dok smo bili u opoziciji nismo imali ovakve uslove, nismo imali ni približno ovakve uslove, nismo imali ovakve benefite, nismo imali ovakve ali nas to, predsedavajući, ni u kom slučaju nije sprečavalo da se borimo u političkoj areni. To nas nije sprečavalo da se borimo za svaki glas, nije nas sprečavalo da obiđemo svaku opštinu, svako naselje, svaku mesnu zajednicu, svaku kuću, da dopremo do svakog čoveka, da predstavimo svoj politički program. Nismo kukali, nismo se žalili, nismo olajavali svoju zemlju po belom svetu, nismo tražili sponzore, nismo tražili mentore i zaštitu i zaštitu od raznih, Tanje Fajon, Viole fon Kramon i ostalih, nego smo se spremali za izbore, vredno radili, obišli čitavu Srbiju i na prvim izborima koji su usledili pobedili i do nogu potukli DOS-ovski režim. To je ključna razlika između nas i njih.Nažalost, predsedavajući, i današnja sednica Narodne skupštine prolazi u atmosferi nasilja i terora, rekao bih agresivne i histerične manjine nad apsolutnom većinom u Srbiji. Danima imamo prilike da gledamo nemile scene kako lažni ekolozi, lažni građanski pokreti, lažni građanski aktivisti, a svi do jednog su politički i partijski aktivisti, maltretiraju i biju građane. Malopre je moj uvaženi kolega, gospodin Mirković pokazao sliku. To vam je, nažalost, tužna slika današnje Srbije, za koju je isključivo i jedino samo kriv Dragan Đilas i ta grupacija koju on promoviše, odnosno u kojoj je on gazda i nalogodavac.Dakle, onako izgleda Đilasova slika Srbije, slika prebijenog čoveka koji ničim nije zaslužio da ga rulja onako prebije, onako unakazi. To vam je slika kakva nas Srbija očekuje kada bi ne daj Bože, nadam se da nikada neće biti u prilici, Dragan Đilas odlučivao i vodio Srbiju.Pogledajte kakvo je licemerje u pitanju. Dakle, ti koji su prebili, onako prebili ovog čoveka, oni odjedanput postaju heroji. Oni nisu nasilnici, nasilnici, oni nisu batinaši, oni su heroji te lažne elite, te elite koju promovišu mediji pod kontrolom Dragana Đilasa. Ne, to nije nasilje, kada oni nekoga prebiju oni nisu nasilnici. Oni su gospoda, oni su pripadnici te lažne elite i njima je dozvoljeno,

nikakve organizacije koje se bave zaštitom životne sredine ili ljudskim pravima, već da su svi redom na platnom spisku raznih centara, finansijskih i ostalih političkih centara moći iz belog sveta. Ovo vam je prikaz, sada ću vam pokazati, koga sve Fondacija Rokfeler plaća u Srbiji. Ovako izgleda taj prikaz. Tu imamo različite nevladine organizacije, sada ću vam i reći ko je u pitanju. Dakle, imamo organizaciju CRTA. Znate ko su oni? To su ovi dežurni što drvlje i kamenje po parlamentu Srbije svaki dan bacaju. Zatim, imamo organizaciju „Peščanik“. Siguran sam da znate o kojoj organizaciji je reč. Imamo i organizaciju „Kreni - promeni“. To su vam ti što protestuju ovih dana. To su vam ti što vrše ove blokade. „Kreni - pokreni“ je dobila grant od 25.000 dolara za 12 meseci od Fondacije Rokfeler, dok je organizacija „Peščanik“ dobila 90.000 dolara za 36 meseci. Ovde se sve jasno vidi. Sada se sve zna.E, to su vam ti što protestuju, što blokiraju puteve, autoputeve, potpuno protivzakonito. Potpuno protivustavno čak blokiraju autoputeve i maltretiraju građane Srbije. Još se bude što policija obavlja svoj posao. Dakle, napadaju policiju što su se drznuli da obavljaju svoj posao, da obave ono što im zakon nalaže da rade. Pa, Pa, ne možeš da blokiraš autoput. Jednostavno, ne možeš da blokiraš autoput. Ne možeš da ograničavaš kretanje nikome u Srbiji. Ne možeš da zaustaviš život u Srbiji. U kojoj to zemlji u svetu možeš da blokiraš autoput? Evo, neka mi kaže i prethodni govornik ili bilo ko drugi. U kojoj zemlji u svetu možeš tek tako, kako ti padne na pamet, da blokiraš autoput?Još ne prijave skup! Ne pada im na pamet da prijave skup. Pazite do koje mere ide taj bezobrazluk. Iako su u obavezi po zakonu da svaki skup bude prijavljen. Ne možeš da protestuješ ako nisi u skladu sa zakonom prijavio skup. To je još jedna razlika između njih i nas, taj odnos prema državi, prema obavezama, prema zakonima ove zemlje i prema državi prvenstveno i prema građanima.Svaki skup koji smo ikada organizovali kao Srpska napredna stranka bio je uredno prijavljen po zakonu. Mogu i na ličnom primeru da kažem. Predsedavajući, u jednom trenutku svog političkog delovanja bio sam i predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke, na pamet nam nije palo da bilo kakav skup organizujemo dok ga pre toga uredno ne prijavimo u nadležnoj policijskoj stanici. Dakle, običan štand, štand, običan promotivni štand kada organizujemo odemo u nadležnu policijsku stanicu, prijavimo da će možda tog dana biti veća grupa građana, da razgovaramo sa građanima i ispunimo svoju zakonsku obavezu.E, tu se vidi kakav je njihov odnos prema zakonima ove zemlje, prema institucijama, ali i prema državi i građanima. Tu je još jedna ključna razlika između nas i njih.Koliko god se trudili, uskoro završavam, da se sakriju iza nekakvih ekoloških ljudskopravaških organizacija, ispostavilo se da su u pitanju čisto i isključivo politički projekti koji imaju za cilj isključivo i jedino destabilizaciju Srbije. Jasno je da je njihov cilj rušenje vlasti u Srbiji, prvenstveno rušenje Aleksandra Vučića. Zato što nikome od njih ne odgovara jaka Srbija, nikome od njih ne odgovara snažna Srbija, samostalna i nezavisna

ime.Socijaldemokratska partija Srbije je uvek bila dosledna i istrajna u svom zalaganju i promociji demokratskih vrednosti i izgradnji i očuvanja institucija koje čine temelj demokratskog društva u Srbiji.Posvećenost smo iskazali i tokom procesa dijaloga o izbornim uslovima i njihovom poboljšanju i svrsishodno tome Socijaldemokratska partija Srbije je učestvovala u međustranačkom dijalogu koji se vodio i uz posredovanje evropskih parlamentaraca, ali i u dijalogu koji se odvijao u okviru parlamenta direktno i u kome je učestvovao i predsednik Republike Srbije.Čak i pre najave i samog početka dijaloga, trudili smo se da u svakoj svojoj izjavi i postupku pokažemo konstruktivnost i otvorenost, a posebno da konkretnim predlozima poboljšamo izborne uslove u korist svih građana Srbije, kako bi se očuvalo i povećalo poverenje građana u izborni proces i izborni sistem. Uostalom, kao što smo radili i u prvom međustranačkom dijalogu pre dve godine.Mi smo u sve razgovore o poboljšanju izbornog sistema ulazili konstruktivno i o tome svedoče konkretni predlozi Socijaldemokratske partije Srbije za izmene postojećeg zakona i izbornog sistema. U svojim predlozima SDPS uvek se vodio idejom očuvanja i povećanja poverenja u izborni proces, kroz što veće uključivanje građana i kroz rešenja koja za svoj cilj imaju motivisanje građana, posebno mladih, da uzmu učešća u osnovnom demokratskom procesu i da u svoje ruke uzmu odlučivanje o svojoj sudbini. U tom cilju SDPS tokom dijaloga predlagao je da se krene od korena problema, od izmene izbornog zakona koji omogućava glasačima da postanu birači i to u pravom smislu te reči.Nadam

reprezentativnost RIK, isto tako jačati i poverenje građana i institucije nadležne za sprovođenje izbora i referenduma.Poverenje u rad izbornih organa Republike Srbije, nikada nije bilo toliko značajno, kao sada kada nas u relativnom kratkom vremenskom periodu očekuje donošenje nekoliko krucijalnih odluka za budućnost i napredak Srbije, koji će građani doneti svojim glasovima na predstojećem referendumu o ustavim promenama, ali i na predstojećim izborima na svim nivoima.Nema sumnje da su građani Srbije kao i do sada posvećeni da podrže one ideje koje su pokazale u prošlosti da su osnova za reforme koje su neophodne kako bi se ubrzala transformacija Srbije na njenom putu ka Evropi, ka zajednici razvijenih država, ali građani koji odgovorno pristupe svojoj građanskoj dužnosti i daju svoj glas moraju da budu sigurni i da će se njihovi glasovi ne samo prebrojati nego i da će se njihova volja čuti i da će oni koji budu dobili poverenje građana sprovesti njihovu volju. Sa naše strane, mi smo dužni da obezbedimo da građani, kao i do sada sačuvaju poverenje u izborni sistem, da će njihovi glasovi biti sigurni i da će biti tačno prebrojani i sačuvani.Naša je dužnost prema građanima, ali i svih političara koji pretenduju da učestvuju u izbornom procesu, da su demokratski procesi i demokratske institucije institucije jedini validni, ali i najbolji način da se vrši politička borba i da se očuvaju prava građana i sam demokratski sistem.Pred novoizabranim članovima RIK, s toga je velika odgovornost očuvati integritet narodne volje, je zadatak od najvećeg značaja u svakoj demokratskoj zemlji na očuvanju integriteta izbornog procesa počiva očuvanje integriteta i legitimiteta svih institucija jedne moderne demokratske države kakva je Srbija i kakva teži da bude i nadam se da će novi članovi RIK pokazati i više nego da su dostojni pozicije na koju će biti izabrani. Zahvaljujem.

nama je poznato da je vladajuća koalicija izrazila spremnost da se sedne i razgovara sa opozicijom kako bi se neke stvari u našem izbornom procesu poboljšale i unapredile. U taj razgovor se krenulo pre nekoliko meseci u nameri da se realni zahtev opozicije sagledaju i da se o njima razgovara i da se načini neki dokument koji bi doprineo poboljšanju tih izbornih procedura.Znamo koliko je opozicija potrošila vremena pokušavajući da se dogovori oko toga o čemu da se razgovara sa vlastima. Mesecima nisu mogli da se dogovore oko platforme pregovora, bavili se svojim unutrašnjim podelama, sujetama i neraščišćenim računima i to je rezultiralo razgovore u vlasti i opozicije u dve komunikacija, saradnjama među političkim akterima i strankama su ključni za demokratski razvoj našeg društva i time su rukovodili i predsednik države, gospodin Vučić i predsednik Skupštine, gospodin Dačić, bez obzira na sve nelogičnosti i neprincipijelnosti koje je opozicija ispoljavala svo ovo vreme.Deo opozicije koji je želeo posredovanje poslanika Evropskog parlamenta i pored svih ustupaka koji su napravljeni i pored želje vlasti da se dođe do korektnog rešenja nisu bili zadovoljni predlogom koji su evroparlamentarci predložili da bi sada njih optuživali, jer nisu predložili dokument koji su oni očekivali.Po izjavama evropskih poslanika predložene mere koje su stavljene u dokument su dosta realne, izvodljive i pomogle bi da se poverenje svih onih koji žele da se politika Srbija menja u korist građana.Negativan stav tog dela opozicije prema radnom dokumentu evroparlamentaraca ne znači i bojkot izbora, vidimo da se ovih dana udružuju, da se spremaju za izbore, da čak najavljuju pobedu, tako da im sada izborni uslovi nisu uopšte bitni.Članovi Radne grupe za međustranački dijalog bez posredstva stranaca, nakon više nedeljnih pregovora postigli su dogovor sa vlastima o završnom dokumentu za poboljšanje izbornih uslova i to je rezultiralo potpisivanjem sporazuma pre mesec dana.Ima više stvari u tom sporazuma koji će verovatno pomoći da se neki procesi i procedure unaprede za vreme izborne kampanje. Da bi izbori mogli biti pošteni, uslovi da učesnici u izbornoj kampanji nastupaju sa približno istih pozicija. Da bi se to ostvarilo potrebno je da se obezbedi ravnopravnost učesnika u procesu kandidovanja, da se spreče zloupotrebe finansiranja u izbornoj kampanji, kao i da se spreče zloupotrebe u korišćenju javnih resursa u izbornoj kampanji.Ključnu

našem Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK sastoji se od predsednika, 16 članova, sekretara i predstavnika Republičkog zavoda za statistiku. Predsednik, članovi i sekretar imaju svoje zamenike koji imaju ista prava i obaveze kao i članovi i koji moraju biti diplomirani pravnici.Jedna od najznačajnijih odredbi ovog sporazuma vlasti i opoziciji je proširenje RIK sa šest članova i šest zamenika iz redova opozicije i ovo je jedan od svakako najznačajnijih tačaka ovog sporazuma. Od tih šest članova i zamenika, tri člana su predložile stranke opozicije koje su u razgovorima zahtevale posredovanje stranaca, a tri je predložila opozicija koja je postigla sporazum sa vlašću. Odredbe ovog sporazuma koji se odnosi na RIK važiće samo do završetka izbornih procedura za izbore koji su predviđeni za april sledeće godine.Čini mi se da će RIK najveći posao imati oko biračkog spiska koji je dobrim delom ažuriran i proteklih godina, ali svakako zaslužujemo jedan tačan i precizan birački spisak. Sporazumom je previđeno i formiranje radne grupe za eksternu kontrolu biračkog spiska. RIK će omogućiti i automatsko skeniranje i upoređivanje spiska sa biračkog mesta sa Jedinstvenim biračkim spiskom. Obezbediće se i poređenje sa Matičnom knjigom umrlih, kao i sa bazom validnih ličnih karata.Jako je važna zabrana vođenja paralelnih spiskova na biračkom mestu kao i upotreba mobilnog telefona i kao i da na biračkom mestu mogu biti samo članovi biračkog odbora, a ne i neki drugi nepoznata lica.

sporazuma.Sporazumom ostaje na snazi izmena zakona kojim je predviđeno da potpise birača koji podržavaju izborne liste mogu pored javnih beležnika da overavaju i opštinski overivači. Značajno je i to da broj potpisa koji je potreban za podnošenje lista smanjen kada su u pitanju parlamentarni, republički izbori, a za lokalne izbore broj potpisa ne zavisi od broja odbornika u jedinicama lokalne samouprave nego od broja birača na dan raspisivanja izbora.U

koleginice i kolege, dozvolite mi da se i ja u ime SPS zahvalim svima vama koji upućujete izraze saučešća našoj partiji i nama kolegama, Milutina Mrkonjića povodom njegove smrti.Znate, Mrku sam poznavao skoro tri decenije i stvarno toliko dugo vremena kada provedete sa nekim čovekom imate priliku da ga upoznate u potpunosti. On je bio jedna od retkih dobrih ljudi, nadasve pored svih onih osobina koje je posedovao kao inženjer, kao socijalista, kao dobar prijatelj i drug i bez sumnje ostaviće neizbrisiv trag među nama, njegovim drugovima, ali i kod svih onih drugih ljudi koji su sa njim bili u kontaktu, koji su ga znali, koji su znali šta on radi. Nesebično je davao sebe, uvek su mu država i drugi bili pre njega i to je nešto što ostaje deo njegovog identiteta. Hvala vam što to razumete. Hvala vam što delite tugu njegovog preranog odlaska sa svima nama, članovima SPS.Sada mi

komisiju.Republička izborna komisija će dobiti šest novih članova i šest novih zamenika. Građani Republike Srbije treba da znaju da je proširenje sastava RIK rezultat dogovora u međustranačkom dijalogu i da ima za cilj objektivno da unapredi celu, ne samo izbornu proceduru, nego da unapredi izborni proces i da pomogne građanima Republike Srbije i pripadnicima stranaka koje će učestvovati, ali i onima koji nisu u sastavu, ali su bili deo međustranačkog dijaloga, da se poveća poverenje u izborni proces.Naime, poštovani građani Republike Srbije, mi imamo jednu čudnu situaciju od 2019. godine kada je međustranački dijalog započet da se stalno od strane opozicije pokušava nametnuti u javnosti utisak da je Srbija nešto posebno u odnosu na druge zemlje Evrope i sveta i da naš izborni proces, izborna procedura, naše izborno zakonodavstvo

uvek stalno se vrše promene izbornog zakonodavstva, jer stalno postoje potrebe da se vrši promena u izbornom zakonodavstvu i to nije samo specifičnost Republike Srbije, to se radi svuda u svetu. Prošle nedelje smo promenili uslov vezan za usvajanje Ustava, kao najvećeg pravnog akta jedne države zato što je Ustav iz 2006. godine predvideo to rešenje. Naš je problem što smo čekali 2021. godinu da ne promenimo zakon kojim je ustavno rešenje iz 2006. godine

Kad sam objasnio da je to 2006. godini potpuno drugačije ljudi reaguju.Zašto ovo govorim? Našem društvu, našoj Republici Srbiji je potrebno više razgovora, potrebno je više dijaloga, ali je potrebno i više da se čujemo.

zato što očigledno nije problem što ne mislimo isto, nego što ne dozvoljavamo drugoj strani da kaže šta misli i da građani o tome donesu svoj sud.Ovo kad kažem građani donesu svoj sud, ima kritika, naravno od strane minornih političkih stranaka i nekih nazovi intelektualaca po sastavu ove Skupštine.Poštovane koleginice i kolege, poštovani građani, ko je utvrdio sastav ove Skupštine? Pa, građani Republike Srbije. Oni su glasali na proteklim izborima. Iako smo smanjili izborni cenzus sa 5% na 3% građani su glasali, umesto pitanja da li je Skupština reprezentativna trebalo bi postaviti pitanje zašto druge stranke nisu dobile ta 3% glasova. Pazite, ne 5%, nego 3% glasova, a pre toga bilo je onih koji su predlagali da se poveća cenzus na 7%. Čekajte, mi bi imali bukvalno dvostranačku Skupštinu,

Ovi razgovori koji su vođeni od 2019. godine jesu deo procesa i unapređenja izbornog procesa i poverenja u izborni proces, i poverenja u demokratske institucije Republike Srbije i međusobno poverenje.Želim da vam skrenem pažnju nažalost još od 2019. godine, kada su ti razgori započeti i na Fakultetu političkih nauka, i u Skupštini, i u vreme predsedavanja gospođe Maje Gojković da je vladajuća koalicija pokazala i ponudila više konkretnih rešenja da se stvari promene na bolje.Neću da pominjem sve ono što je radilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu da bi se svaki građanin Republike Srbije osećao kao deo izbornog procesa, da zna da može da glasa i da zna da može da proveri da li je, ne daj Bože, neko umesto njega glasao.Neću da pominjem celu proceduru, ali činjenica da stranke mogu da dobiju Zapisnik biračkog odbora nakon završetka glasanja, da je toliko članova biračkih odbora, predstavnika stranaka opozicije, odnosno ne opozicije nego svih onih stranaka koje učestvuju na izborima, to je po trideset ljudi na jednom biračkom mestu kada imate osam hiljada i nekoliko stotina biračkih mesta. To je armija ljudi koji kontrolišu izborni proces.U čemu je onda problem? Problem je u tome što neko, u ovom slučaju stranke opozicije, sada i vanparlamentarne jer nisu ni 3% prošli, ne mogu, očigledno da se pomire sa činjenicom da nemaju poverenje građana.Ja njima ne želim da dajem savet, to je njihov problem, ali sve ono što sam video u ovim godinama, od 2019. godine, pa i sada, upućuju samo na jedan zaključak – nemaju program. Kad stranka nema program i nema politiku onda pribegava drugim rešenjima, onda pribegava sili, onda pribegava incidentima, onda od tih incidenata počinju da prave politiku.Znate, 2019. godine u avgustu mesecu, posle prva tri razgovora kada neko proglasi bojkot kao opredeljenje političke stranke vezano za izbore koji tek treba da se održe za sedam, osam, devet meseci, to znači da je on izabrao bojkot kao sredstvo političke borbe, ne vodeći uopšte računa kakvi su izborni uslovi.Onda pričaju - o izbornim uslovima se koristi samo kao dobra magla za pravi politički cilj. Zna se od početka, nije to nikakva tajna. Tu su kolege iz SNS koji stalno o tome govore.Naša namera je da se predsednik Vučić na bilo koji način, i formalno i suštinski udalji iz izbornog procesa, jer ni jedna politička ličnost u Republici Srbiji nema njegovu težinu da bi ga mogla pobediti direktno u izborima. njegova stranka i koalicija koju oni vode, samim tim imaju i najveće poverenje građana Republike Srbije.Sve ono što smo videli u tim razgovorima za pametne ljude je bilo odmah jasno. Rešenja koja su se predlagala, čak, nažalost i neke nevladine organizacije, vrlo svesno kažem, neke nevladine organizacije, da ne bi sutra neko rekao sve vladine organizacije, ne neke vladine organizacije su se apsolutno stavile u funkciju stranaka opozicije, predlažući svoja rešenja kao konačna rešenja pozivajući se na iskustva koja od drugih ne postoje, želeći ne samo da promene sadržaj izbornog procesa, nego i direktno time da utiču na buduće izborne rezultate.Znate, nije problem funkcionerske kampanje nigde u svetu, poenta je kako će mediji o tome obaveštavati. Ako postoje standardi, onda će to svako poštovati. Problem je ovde što se ni rad medija mnogima ne sviđa.Znate, ja ovo govorim kao pripadnik vladajuće koalicije i stranke koja je u različitim situacijama bila anatemisana u drugom, trećem, petom, osmom planu, ali nikada nije uzimala to kao izgovor za neučestvovanje u izborima. Jedna stranka koja drži do sebe i koja ima program, ima ljude uvek ima šta da kaže građanima Republike Srbije i o tome se mora voditi računa.Zato kažem, neke nevladine organizacije, jer ovde očigledno postoji jedan front borbe protiv svega ovoga što Srbija danas radi. Znate, istorija Balkana pokazuje da Zapadne zemlje ne vole samostalne države na Balkanu, niti države koje autonomno odlučuju o svojoj sudbini, niti donose odluke o svom razvoju. Srbija ima pametnu spoljnu politiku, ima jak državni vrh, ima kompetentne ljude i postigla je mnogo toga.Znate, nisu se oni za nas zainteresovali tek tako slučajno. Posle povlačenja priznanja od strane 18 država

Relevantno zašto? Zato što su naravno mislili da ćemo se mi pomiriti sa sudbinom i da će se onda jednog trenutka, kao što to Zapad ima običaj da čini samo reći – znate, razvoj događaja je takav. Moramo priznati stvarnost.E, pa, sad, mora se priznati druga stvarnost, da je Srbija jaka država na Balkanu, ekonomski stabilna. Znači, pazite, država, moram ovo da kažem, koja dve godine uzastopce ima preko tri milijarde direktnih stranih investicija. Pa, kud ćete veći dokaz poverenja sveta u tu državu, u njene demokratske kapacitete, u njene zakone, u njenu postojanost, nego što je taj dokaz? Te brojke same po sebi po sebi najbolje govore.Nama je svima stalo iz vladajuće koalicije da svi koji to žele i koji ispunjavaju zakonske uslove izađu na izbore, a građani Republike Srbije neka daju svoj sud. Neka glasaju za svakog onog za koga oni misle da treba. To je valjda suština demokratije i demokratskog procesa, a za državne i nacionalne ciljeve zajedno da se borimo zato što smo u proteklim decenijama bili anatemisani i proglašeni krivi za mnoge stvari za koje nemamo ni direktno učešće, ali to je deo politike koja je vođena protiv Republike Srbije i to je deo naše stvarnosti.U svakom slučaju, ova odluka mislim da je dobra, jer, kažem, unaprediće poverenje u izborni proces i poverenje u demokratski kapacitet Republike Srbije. Znate, šest novih članova, šest novih zamenika vanparlamentarnih stranak uz postojeći sastav Republičke izborne komisije je sasvim dobra osnova za, ako hoćete, razmatranje i usvajanje svega onoga što imamo.Imamo već zakon. Imaćemo i referendum u januaru. Sad smo uveli, odnosno ne uveli, referendum smo, ako mogu reći, ojačali, narodnu inicijativu još više promovisali. Ko zna, rešenje iz ova dva zakona videće da je da je povećan demokratski kapacitet građana Republike Srbije, da se ove dve institucije mogu češće koristiti, da mogu građani da postavljaju različita da postavljaju različita prava na različitim nivoima, od republičke do lokalne samouprave i šta ćete bolje za jednu demokratsku državu nego sve ono što taj zakon propisuje. Koliko će se koristiti, pa, to zavisi od građana, kao i mnoge stvari koje su ovde kod nas.Ono što mogu reći kao predstavnik Socijalističke partije Srbije u međustranačkom dijalogu od 2019. godine pa do sada, jeste da, verovali ili ne, ali ja to mogu da kažem, kolege koje su takođe učesnici međustranačkog dijaloga mogu da provere ove moje reči da je možda i dobro što je sve to tako teklo, jer su se i predstavnici Evropskog parlamenta na kraju uverili u skromne, da ne kažem, gotovo nikakve kapacitete opozicije i u nikakav kvalitet predloga koji su nudili.Bilo je tu predloga, verovali ili ne, od preuzimanja upravljanja RTS-om kao javnim servisom do toga da se bude po svaku cenu na medijima. Zašto? Eto, zato što predstavljaju stranke opozicije. Zbog čega? Zato što misle da imaju da imaju političku težinu i da treba neko da ih vidi i da ih čuje.Ovo jeste deo tog međustranačkog dijaloga, ali onaj ko je učestvovao tamo video je kako su se i predstavnici Evropskog parlamenta ophodili u odnosu odnosu na predloge. Ko je imao šta da kaže, on je rekao. Ko je imao šta da predloži, on je predložio. Ono što je valjano, to je prihvaćeno.Podsećam, i u prethodnom susretanju susretanju sa predstavnicima Evropskog parlamenta mi smo imali situaciju da je prihvaćena promena sastava REM-a, da su vezano za Agenciju za borbu protiv korupcije usvojena različita rešenja kojima se unapređuje rad Agencije vezan za izborni proces. O onim onim preporukama ODIR-a, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je sve te mere prihvatilo, primenilo i stvarno, ukoliko se prizovemo u pamet, a pre svega mislim na pristalice opozicije, u predstojećim mesecima svako će imati priliku da predstave građanima svoj program ako ga ima i tu dolazimo do one suštinske stvari koju sam pomenuo na početku.Predstavnici vladajuće koalicije, bilo da je reč o ovde prisutnim poslanicima ili predstavnicima izvršne vlasti, jednostavno, njima se želelo

demokratski proces je takav u svim zemljama sveta da kada neko dobije poverenje građana, četiri godine ili kraće, o tome se već odlučuje, on ima i pravo da radi na osnovu tog kredibiliteta, da radi četiri godine i da podnosi račune građanima za ono što je uradio.Ova vladajuća koalicija je uradila u protekle četiri godine mnogo toga i ima sa čime da izađe pred građane i mislim da je dobro što smo i deo preporuka implementirali i kroz ovu odluku. Deo preporuka će biti implementiran kod izmena i dopuna postojećih nekih zakona.U svakom slučaju, vladajuća koalicija će učiniti sve da ne može postojati nijedan događaj niti povod koji bi bacio senku na buduće izbore.Želim da kažem da je dobro što je predsednik Vučić učestvovao na jednom dijalogu, a što smo imali i drugi dijalog uz posredovanje, jer ovaj prvi je bio predsednik Vučić i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sa jednim brojem vanparlamentarnih stranaka, a evroposlanici sa drugim.Mislim da je to podstaklo međusobno uvažavanje, da su čak i evroposlanici shvatili da stranke sa kojima oni razgovaraju nisu jedine političke stranke u Republici Srbiji, niti imaju težinu koju imaju, nego da se moraju uvažavati sve političke stranke, a stranke su autonomno odlučivale o tome sa kim žele da razgovaraju. U svakom slučaju, imali su predloge.Mislim da je dobro što ovo danas usvajamo i što će usvajanje ove odluke omogućiti ne samo realizaciju referenduma, odnosno Ustava, amandmana o kojima ćemo raspravljati, nego će nadam se i ubrzati evropski put Srbije.Kada kažem nadam se, ne mogu a da ne pomenem da je prošle nedelje Savet ministara razgovarao o otvaranju klastera Republike Srbije i nije doneo odluku koju smo mi očekivali, uz tvrdnje pojedinih da, eto, nismo dovoljno uradili vezano baš za ove promene o kojima mi danas razgovaramo i usvajanje Ustava.Znate, to je jedna vrsta licemerja. Ako se zna da su amandmani na na dnevnom redu Narodne skupštine, ako se zna da se RIK proširuje predstavnicima vanparlamentarne opozicije, ako se zna da će referendum biti 16. januara, onda reći da Srbija nije uradila šta je trebalo u oblasti vladavine prava je stvarno licemerno, ali to je EU. Mi EU. Mi imamo dve politike u EU, jednu koju vodi Brisel i drugu koju vode države članice. Ova prva je opšteg karaktera i puna maglovitih obećanja, a ova druga je stvar vrlo konkretnih interesa zemalja članica. Ova druga pokušava da natera Srbiju da prizna tzv. nezavisnost Kosova i da prihvati sve ono što joj se diktira kao navodno politika EU. Ona prva za to vreme ćuti i čeka da vidi kakvi će biti rezultati, ali, srećom, Srbija ne čeka. Srećom za građane Republike Srbije, Srbija ne čeka.Mi radimo i gradimo svoju zemlju u interesu građana Republike Srbije, razvijamo prijateljstvo sa svima onima koji to žele i mislim da je ovo što je predsednik Vučić prošle nedelje, ako

onda je to pitanje gasa, a kada Srbiji treba gas, onda je to loš uticaj Ruske Federacije.Zaboravilo se, poštovane koleginice i kolege i podsetiću one koji to ne znaju da znaju, da bi mogli koristiti kao argument, 2014. godine gasovod „Južni tok“ je zaustavljen zato što je to Brisel tražio od Bugarske ne zato što se nije mogao napraviti, ne zato što nisu postojali tehnički uslovi, nego zato što je Brisel… Znači, da bi, kako bih rekao, razrešio neke svoje odnose sa Ruskom Federacijom, EU je donela odluku da zaustavi gasovod, a to što su zemlje Zapadnog Balkana ostale bez gasa i štetu koju su trpele, e pa to je bio naš problem. Tako je bilo i oko kovida i oko ostalog. Kada mi to kažemo, oni kažu – pa šta se bunite, o čemu vi pričate, ali zaboravljaju da je Srbija zemlja ponosnih ljudi i autonomna u donošenju svojih odluka i da ima pravo na svoje izbore. Mi smo izabrali i EU kao strateški cilj, a to ne znači da smo zaboravili svoje dojučerašnje prijatelje ili da ćemo zaboraviti i Rusku Federaciju i Narodnu Republiku Kinu.U međuvremenu ćemo videti kako se ponašaju svi. Mi ćemo se ponašati u skladu sa interesima naših građana i državnim i nacionalnim interesima Republike Srbije.Mislim da je usvajanje ove naizgled skromne odluke jedan od tih malih koraka koje mi pravimo u izgradnji demokratske i jake Srbije i naša poslanička grupa će u danu za glasanje glasati za ovu odluku.Hvala vam.

želim da se pridružim svim mojim uvaženim kolegama ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali nesumnjivo i hiljadama ljudi i prijatelja i poštovalaca našeg kolege Milutina Mrkonjića i da izjavim saučešće u svoje u svoje lično ime i, naravno, u ime svoje porodice, s obzirom da je on bio i porodični prijatelj. Mislim da je Narodna skupština, a naravno, i Republika Srbija izgubila jednog velikog čoveka, pregaoca i nekoga ko je ceo svoj život posvetio izgradnji ove države.Naravno, nije lako govoriti posle profesora Obradovića, koji je pokrio puno, puno tema koje se tiču ne samo teme današnjeg dnevnog reda, nego i onoga što se dešava u našem društvu i što moramo stalno da pominjemo i da govorimo o tome. Dakle, ono što se desilo tokom vikenda u našoj zemlji, posebno u Beogradu i u nekoliko gradova i opština u Srbiji predstavlja jedan svojevrsni lakmus papir, nešto što određuje i što jasno i definitivno definiše trenutnu političku situaciju, trenutnu situaciju u našem društvu.S jedne strane, imate jedan sjajan, veliki skup koji se održao u Areni, peta skupština i obeležavanje rođendana SNS, skup pristojnih ljudi, skup domaćina, ljudi koji vole ovu zemlju, skup patriota koji su poslali jednu dosta snažnu poruku građanima Republike Srbije, poruku poziva na jedinstvo, poziva na nacionalni konsenzus, u smislu svega onoga što nas očekuje u narednom periodu po pitanju mnogih geopolitičkih izazova, dakle, izazova kojima će biti izložena naša zemlja, a tiče se zaštite naših ekonomskih, socijalnih, naravno i geopolitičkih interesa. I s druge strane, imate jedno nasilničko, divljačko ponašanje jedne, slobodno to mogu da kažem, agresivne manjine u našem društvu, u odnosu na ovu, želim to da nazovem pravim imenom, tihe većine.Želim da kažem da mi svi ovde podržavamo tu činjenicu da nema onoga što oni žele da izazovu u našem društvu, dakle, nema podela. Govoriti o tim tzv. podelama u našem društvu, to je potpuni nonsens, s obzirom da kada govorite o podeli, kada govorite o podeljenom društvu, vi morate s jedne strane imati nekoga ko ima pedesetak Ta podeljenost mora da se na neki način izmeri i da se izračuna i da onda govorite o tome.Dakle, lažno nametanje lažne teme podele u ovom društvu upravo govori o želji te tajkunsko-političke transferzale, medijske transferzale u našoj zemlji koja i ne krije da na vlast želi da dođe kroz ono što se desilo u Ukrajini, kroz ukrajinski scenario, golom silom, želeći da sebi i toj kliki koja je zaposlena u određenim kompanijama, privrednim društvima, predstavljajući se lažno da ima političku platformu i da želi da se bavi politikom, e oni hoće da dođu, naravno, na vlast nasilnim putem, da bi došli do budžeta, da bi došli do raspolaganja državnom i narodnom imovinom i kako bi valjda dalje, pošto su to isti oni igrači, isti oni ljudi koji su to radili od 2000. do 2012. godine, nastavili da pljačkaju budžet, nastavili da pljačkaju i da uzimaju ono što je teškom mukom stvoreno tokom ovih sedam godina vlasti, koju obavlja i koju realizuje SNS, na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.Naravno da je SNS stranka stranka koja je državotvorna, koja je najmnogobrojnija sigurno stranka ne samo, ne u zemlji, ne na teritoriji Zapadnog Balkana, nego verovatno u celoj jugoistočnoj Evropi sa nekih 700.000 članova. Kao takva stranka, mi želimo i to smo jasno definisali u svojoj političkoj platformi koju je predsednik predstavio u subotu, mislim da je to jako važno istaći, tih deset tačaka kao deset tačaka koje govore o tome kako Srbija treba da izgleda, ne posle 3. aprila ili 17. aprila naredne godine, nego kako Srbija treba da izgleda za 5, 10, 15 ili 20 ili čak 50 godina.To je ono što razlikuje predsednika Aleksandra Vučića i našu stranku od drugih, drugih, od onih koji bi od Srbije da naprave prćiju, koji bi od Srbije, koji na Srbiju gledaju samo kao na nešto od čega treba da uzmu, da napune sopstvene džepove i da naravno iznose kapital koji opljačkaju ovde i u inostranstvo, kao što su to radili tokom tih 12 godina, urušavajući ugled naše zemlje, urušavajući našu geopolitičku poziciju, urušavajući svaki aspekt funkcionisanja ovog društva, pa nažalost, i dostojanstvo građana, jer građani koji nemaju za hleb, građani koji ne mogu da se zaposle, mladi ljudi koji nemaju gde da rade, oni su obespravljeni i njima je dostojanstvo uzeto i oni su to, nažalost, radili 12 godina.Mi kao državotvorna stranka se zalažemo, i to jeste jedna od 10 ključnih tačaka našeg programa za budućnost koji je predstavljen u subotu na skupštini naše stranke, politički dijalog i osnaživanje kulture političkog dijaloga.Ali, ja moram da kažem nešto i o tome kako je taj dijalog po pitanju izbornih uslova tekao u proteklih dve, dve i po godine, kada je ta tzv. bojkotaška opozicija pozvala čak i strance, dakle, ljude iz inostranstva, nebitno je da li su oni članovi Ruske Dume, Evroparlamenta, američkog Kongresa ili nekog drugog parlamenta, za mene je to isto, to se u ozbiljnim političkim partijama, u državotvornim političkim partijama i ljudi koji žele da suvereno vode jednu zemlju, to se, jednostavno, ne radi.Stoga, moram da kažem da apsolutno nemam nikakvo uvažavanje prema onima koji su koji su pozvali strance i koji su bili za to da stranci, kako bi to oni rekli, fasilitiraju tim razgovorima, pregovorima, dijalogom, nazovite to kako god želite.Moram da napravim jednu jasnu distinkciju između onih političkih partija koji predstavljaju opoziciju, koji su želeli da sednu za sto sa predstavnicima najveće političke partije, sa šefom najveće političke partije, sa drugim strankama koje su sa nama u koaliciji i čine ovde većinu, sa predsednikom Narodne skupštine i da razgovaraju ne samo o izbornim uslovima, nego i da razgovaraju o trenutnom političkom momentu u kojem se Srbija i region nalaze i da razgovaraju o budućnosti Srbije.Želim da to istaknem kao jednu ključnu razliku, iako smo mi sve ono što su oni tražili i uvažili i na kraju, posle dve, dve i po godine i ti evroparlamentarci, iako može sve da se kaže, samo da nisu naklonjeni Vučiću i SNS, jer sigurno je da to nisu predstavnici ljudi koji su članovi nemačkog SPD-a ili Tanja Fajon koja pripada u Evropskom parlamentu toj grupaciji socijaldemokratskih tzv. liberalnih partija, oni sve jesu, samo nisu podržavaoci naših vrednosti i svega onoga što mi želimo da napravimo ovde u Srbiji, što je Aleksandar Vučić uspeo da uradi za sedam godina, a to je suverena Srbija, to je ideja Balkan balkanskim narodima, to je osnaživanje ekonomsko, političko i socijalno naše zemlje.Naravno, još jedna od ključnih tačaka našeg programa u deset tačaka – suvereno, samostalno i nezavisno donošenje odluka koje se tiču budućnosti našeg naroda i Republike Srbije. Čak i oni su posle dve i po godine rekli – ljudi, ovo nema nikakve veze sa zahtevima, nema nikakve veze sa konstruktivnošću, nema nikakve veze očigledno sa izbornim uslovima.Moram da kažem jednu anegdotu od pre dve godine, učestvovao sam u tom prvom turnusu tih razgovora. Moj kolega Vladimir Đukanović u jednom trenutku je rekao, ne znam da li se šalio ili je ozbiljno rekao, rekao je – ja bih sada odmah unapred pristao da sve prihvatimo, šta god ova ta tzv. vanparlamentarna bojkotaška opozicija želi, evo, odmah da im damo sve što žele i kada bi i to sve dobili, naravno, njihov procenat i njihova podrška kod građana se ne bi promenila.To je suštinski razlog, to je suštinska stvar zašto njima ne odgovaraju ni parlamentarni, ni opštinski, ni gradski izbori, ni izbori za predsednika Republike i zašto je njima glavna meta Aleksandar Vučić kao personifikacija snage Srbije, personifikacija državnosti Srbije, personifikacija liderstva Srbije i stvaranja jedne zemlje i jednog ambijenta ovde koji je pobednički i koji je vratio dostojanstvo našim građanima i našem narodu, koga više nije sramota i koji ne pogne glavu kada ode bilo gde, da li u Evropu ili bilo gde po belom svetu, kada izvadi pasoš i kaže da je Srbin, sada je to sasvim, sasvim jedna drugačija priča. On je otvorio ovu zemlju i za nove investicije, za nove partnere i mi smo konačno zemlja koja pobeđuje u ekonomiji, koja pobeđuje u nauci, koja pobeđuje u obrazovanju.Mi znamo ovde u našoj stranci da je to jedna od najvećih briga predsednika Aleksandra Vučića, osnaživanje demografskih kapaciteta naše zemlje i ne pričamo samo o tome, ne govorimo samo o tome, ne pravimo okrugle stolove nego je najavljeno, implementiraćemo jednu proaktivnu konkretnu politiku kada je u pitanju rađanje, kada je u pitanju osnaživanje populacione politike i ideje samog našeg predsednika kako da nas bude više, jer samo na taj način, ako nas bude više, to će biti glavna naša konkurentska prednost u odnosu na druge, da budemo bolji, da budemo moderniji, da izdržimo sve one izazove koji se stavljaju pred nas.On je u jednom intervjuu juče, u jednom gostovanju pričao o tome šta nas sve čeka u narednom periodu, kakva je bila situacija pre 60 i 70 godina po pitanju demografskih karakteristika, strukture stanovništva, recimo na KiM, gde smo pre 60 godina imali 27-28 procenata našeg naroda, srpskog naroda, koji je živeo tamo i tu se u stvari vidi jedan nedostatak liderstva, nedostatak državotvornosti, da smo doveli samo nekih 30-ak godina sami sebe u situaciju da nas bude manje od 10%. Mi to ne smemo da dozvolimo i Vučić o tome otvoreno govori, da ne smemo to da dozvolimo da se desi u BiH, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori.Ono što jeste najveći rezultat njegove politike što nas više nije sramota, nikoga nije sramota da govori o tome. Govorimo o sopstvenim vitalnim nacionalnim interesima potpuno otvoreno, i u Vašingtonu i u Pekingu i u Moskvi i u Briselu i Berlinu, zato što imamo pravo da zaštitimo svoje interese, imamo pravo da zaštitimo svoj narod gde god on živi.Ništa mi više ne tražimo živi.Ništa mi više ne tražimo nego samo da imamo jednaka prava, jednak tretman i jednake aršine kao svi narodi koji žive ovde na teritoriji zapadnog Balkana i da nam se da pravo da i mi štitimo nacionalne interese, da se i mi normalno razvijamo, bez bilo kakvih pritisaka i bez bilo kakvih ostvarivanja nečijih stranih interesa, geopolitičkih interesa na teritoriji Republike Srbije. Dosta su nam uzimali teritorija, dosta smo dali sopstvenih života na oltar najvećih civilizacijskih vrednosti ovoga sveta i mi tu treba da budemo i moramo da budemo ponosni kao narod, jer smo oduvek bili antifašistički narod, mi smo oduvek bili narod koji se bori protiv antisemitizma, mi smo oduvek bili narod koji se bori za slobodu, za za liberalno društvo, za liberalne vrednosti, ali narod koji, naravno, ume da ceni i svoje nacionalne vrednosti.Mi kao SNS ćemo se i dalje boriti za te najveće najveće vrednosti koje definišu najveća civilizacijska dostignuća ne samo 20. nego i 21. veka i borićemo se za svoju teritoriju, borićemo se za svoj narod, borićemo se da napravimo i obezbedimo bezbednost za sve naše građane i sve ljude

i koja je finansirana od strane onih upravo koje sam malo pre pominjao, to je ta transferzala Đilas, Šolak, Marinika Tepić, svi oni koji samo na neki način pokušavaju da tu svoju agendu koju imaju, agendu uništenja Srbije, agendu eliminisanja Aleksandra Vučića i SNS sa scene kao državotvorne partije, pokušavaju da zamaskiraju i da je stave u oblandu nekog zelenog ekološkog pokreta, ekološke agende koju vidimo. Ako su to zeleni, ako su to zelene vrednosti, prebijanje čoveka u onom bageru, prebijanje ljudi na ulici, unošenje u lice i sukob sa policijom, blokiranje ključnih saobraćajnica, ključnih puteva u Republici Srbiji, siguran sam da 99,9% građana Republike Srbije apsolutno nisu za tu agendu.Mi kao stranka jesmo za čistu Srbiju i to je 10. tačka. To što je poslednja, ne znači da je najmanje važna. Mi jesmo za čistu Srbiju, ali mi smo za, prvo, snažnu ekonomski, politički, geopolitički Srbiju i ono što nas razlikuje od njih, što smo mi iskreno i otvoreno za to da napravimo od Srbije zemlju gde će se poštovati svi mogući ekološki standardi.Ali, mi ne lažemo naše građane. Mi ne lažemo naš narod. Mi želimo da napravimo ekonomsku podlogu, jer bez novca, bez ekonomske podloge koju smo uspeli da napravimo u proteklih sedam godina, nema ni socijalne politike, nema pomoći trudnicama i porodiljama, nema zelene agende. To su laže, to su prevare. Oni misle da je ovaj narod glup, da ima jako slabo pamćenje i da ne zna da ti uposlenici, da ta korporativno-medijsko-mafijaška struktura predvođena Đilasom, Šolakom, Marinikom Tepić, hoće samo da se dočepa vlasti, hoće da se dočepa fotelja, da opet budemo dominion, da opet budemo prelat zbog toga da bi oni napunili sopstvene džepove, jer, da se mi razumemo i da kažemo otvoreno našim građanima, nemaju apsolutno nikakvu političku platformu, oni nemaju politiku. Oni na Kosovu i Metohiji nikada nisu bili. Oni u Republici Srpskoj… Ja ne znam da li smeju tamo da odu, jer bi bili oterani. Tamo ljudi znaju da se oni ne bore za interese našeg naroda i naše države.Srpska napredna stranka je jasno pokazala koji su interesi, koji su joj prioriteti i šta su ključne stvari u 10 tačaka našeg političkog programa i naše političke platforme i našim rezultatima po pitanju svega onoga što građani mogu da vide i da osete u svojim džepovima, kada odu u prodavnicu, kada odu u radnju, kada odu negde da se odmore. Plate su povećane. Penzije su povećane. Vodimo računa o svakom našem građaninu,

ali ulaze najbolje kompanije koje daju najbolje plate, koje nude najbolje tehnologije. To je Srbija.Gledamo juče - ne valja cena gasa od 270 dolara. Znate, ima Belorusija bolju cenu. Samo ne znam kako bi ti veliki stručnjaci i veliki borci, velike patriote, kolika bi nam cena bila da su, ne daj Bože, oni na vlasti. Mi smo, naravno, zahvalni predsedniku Vučiću i sledimo tu snažnu politiku balansiranog spoljnopolitičkog prilaza koja daje rezultate. Mi definitivno imamo najnižu cenu gasa u Evropi.Čim

"Jutarnji list", kako su nazvali našeg predsednika, kakvi su to naslovi. To govori o jednoj ogromnoj isfrustriranosti političkih elita u Hrvatskoj koji su, naravno, u transferzali povezani sa Prištinom direktno, a preko Prištine povezani sa ovim ljudima koji žele da izdaju našu zemlju, koji idu da pljuju Srpsku listu, da pljuju naš narod na Kosovu i Metohiji, zato što se valjda najedu svaki dan masnih kolača, pa im je mnogo dobro na Kosovu i Metohiji, s obzirom kakvim pritiscima su izloženi.Mislim da ćemo mi to, kad god se izbori održe, kad god budu održani, u aprilu mesecu naredne godine, da im pokažemo da ćemo ih poraziti sa najvećim mogućim rezultatom i sa najvećom mogućom razlikom, i na predsedničkim i na parlamentarnim i na svim lokalnim izborima zato što ovaj narod prepoznaje ko je Aleksandar Vučić, ko je SNS i ko ih vodi u u snažnu, sigurnu, bolju budućnost i kome treba da povere budućnost svoje dece.Hvala. Hvala.Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege, mi smo prošle nedelje posle više od 25 godina napokon doneli novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji je kao takav usklađen sa Ustavom kao najvišim pravnim aktom svake, pa i naše zemlje.Time smo, između ostalog, precizirali brojne nedoumice, ali i neusaglašenosti kako bi referendum kao posebno sredstvo učešća građana u donošenju odluka bio i primenjiv, ali i značaju referenduma neću govoriti posebno dugo, s obzirom na to da je to oblik neposredne demokratije i da kao takav predstavlja način na koji građani mogu da utiču na kreiranje javne politike, ali i donošenje političkih odluka. odluka. Referendum kao takav je posle Prvog svetskog rata posebno dobio na značaju i u tom smislu implementiran je i Vajmarski ustav iz 1919. godine.Nego, da se vratim na današnju temu o kojoj razgovaramo. Odluka o kojoj danas raspravljamo u plenumu donosi se u skladu sa članom 80. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. On predviđa da će prvi naredni republički referendum koji se sprovodi po donošenju ovog zakona sprovesti RIK čiji će sastav čiji će sastav biti proširen za još šest članova i zamenika članova koje imenuje Narodna skupština iz reda stručnjaka za izborno pravo i izborni proces.Izborni proces kao jedna kompleksna materija, kao jedan kompleksni demokratski proces odvija se po određenim pravilima. Svedoci smo da nije redak slučaj iznošenje primedbi na rad RIK uz navođenje postupanja koje nije u skladu sa izbornim pravom i izbornim procesom. Zato smatram da će se

deluje kao da je u pitanju tehničko pitanje, njegov suštinski značaj je dosta veći, međutim ovim proširenjem sastava RIK omogućeno je strankama koje nisu ušle u parlament da učestvuju u radu Komisije. Dakle, ovo treba posmatrati kao jedan izuzetak, da van parlamentarne stranke učestvuju u radu ovog tela i kao takvog ga i treba, znači, i posmatrati i postaviti na svoje mesto. Može se reći da on predstavlja neku vrstu jasno iskazanog gesta da gesta da sam izborni proces bude apsolutno transparentan i dostupan svim političkim akterima bez obzira na to da li su zastupljeni u parlamentu ili ne.Složićete se sa mnom da se poverenje stiče jednom sveobuhvatnom izmenom izbornog procesa koji smo u proteklom periodu uveli, u velikoj meri i sproveli izmenama i dopunama brojnih zakona, ali i donošenjem

sajte.Veliku ulogu u svemu tome odigralo je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ažuriranjem biračkih spiskova, tako da sada bilo ko u bilo kom trenutku može da li se nalazi, odnosno da li je upisan u birački spisak i samim tim ostvariti svoje izborno pravo.Kao što sam malopre rekla, posmatrajući ovu odluku kao jedan kompromis koji ima za cilj unapređenje izbornog procesa,

Zahvaljujem, potpredsedniče.Poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani i građanke Republike Srbije, ja ću iskoristiti priliku da vam se zahvalim, najpre vama koji sedite u ovoj sali na rečima iskrenog saučešća koje ste uputili, a onda i svim građanima koje su svoje saučešće uputili nama iz SPS, imajući svest da smo zaista izgubili najboljeg među nama.Nekako, imam veliki dug prema tom čoveku i nikada dovoljno velike reči da o njemu nešto kažem. Nisam verovala da ljudi poput Milutina Mrkonjića mogu da odu zato što je uvek dolazio kada nam je najviše trebao.Kada smo se poslednji put čuli, rekao mi je „Dobro sam, vidimo se na sledećoj sednici“ i čini mi se da je to jedino obećanje koje neće održati.Pretpostavljam da je otišao na neko lepše mesto, možda tamo fale projekti nekih nebeskih mostova, a ako i fale, Milutin Mrkonjić će ih napraviti.Putuj dobri moj ćale tamo gde te čekaju prijatelji. Srbija je sa tobom izgubila mnogo i ne samo Srbija, nego mogu komotno reći ona Jugoslavija koju si do poslednjeg dana svog života voleo i verovao u nju jer si bio pacifista.Na

Govorili su o tome moje uvažene kolege i Đorđe Milićević i profesor dr Žarko Obradović, iz prve ruke rekla bih, jer su obojica učestvovali u tom međustranačkom dijalogu i preneli ona iskustva koja su doživeli.Mi smo ih često u poslaničkoj grupi slušali kada se sa tih razgovora vrate bezmalo šokirani sa svim onim što su mogli da čuju kao zahtev ili što su doživeli kao eventualni da se pomogne tim nerealnim zahtevima koji su upućivani.Ovi predlozi su plod, pre svega, jednog međustranačkog dijaloga koji je prethodnih meseci intenzivno i uspešno vođen pod pokroviteljstvom predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Ivice Dačića.Znamo da je dijalog vođen na dva koloseka, sa učešćem i bez učešća evroparlamentaraca, pokazali smo kao vladajuća većina, uprkos svim kritikama, potpunu spremnost da razgovaramo i potvrdili taj svoj stav da za bilo koga od nas dijalog nema alternativu. Uvek je bolje razgovarati, jer iz razgovora, kolike god bile naše razlike, naći ćemo neko rešenje.Sigurna sam da će ovo unaprediti naš sistem kao što sam sigurna da će jedan deo srpske opozicije, koji je svestan koliko je važno biti možda opozicija nekoj političkoj stranci, nekoj političkoj partiji, ali ne državi u kojoj živite, kada postanete opozicija sopstvenoj državi, onda to znači da je prevladao lični interes. Kada prevlada lični interes, onda nema nacionalnog. Kada nema nacionalnog interesa, onda nam je najugroženije ono što nam je najsvetije, a to je južna srpska pokrajina.Ovo potpuno svesno kažem jer se bojim da bi nekim odbijanjem, nekim čudnim dijalogom, nekim čudnim zahtevima vrlo brzo uspeli da se dogovore sa onima koji prema nama imaju zahtev koji nikada nećemo moći da ispunimo kao ljudi, najpre vaspitani ljudi, a onda rodoljubi i patriote, jer smo tako odgajani.Svašta su govorili, pa i da izbori nisu demokratski, pa i da ovaj saziv Skupštine nije legitiman i zašto bi bio, lakše bi bilo da ne učestvujete na izborima ako procenite da nemate šanse ili da su vam male, pa da onda sa te pozicije neučešća i potencijalne pretpostavke ili lične projekcije kako bi to moglo da izgleda, probate da obezvredite bilo koga od nas ko je dobio poverenje građana. Potpuno se slažem, svako ima pravo da nam veruje-ne veruje, da mu se dopadamo ili ne dopadamo. Međutim, često svi zajedno, neki naročito pojedinačno, trpeli smo najbrutalnije uvrede samo zato što možda sedimo u ovoj sali.Ovo je jedan od koraka, jedan od ustupaka koje smo napravili kao vladajuća većina, sa željom da zaista olakšamo svima koji sebe smatraju političkim faktorom u Srbiji, da dobiju poverenje građana, da sednu u ovu salu i bore se za one ljude koji su im poverenje ukazali.Nema nikakve dileme da onako kako smo učestvovali u dijalogu pre svega kao državotvorna i odgovorna partija tako ćemo i u danu za glasanje podržati predloge koji su pred nama i uraditi sve ono što je do nas kao poslanika SPS, a da nam svako sutra koje dolazi bude mirnije, stabilnije, bez mogućnosti da bude zloupotrebljeno u lične svrhe, bilo koga, jer ono što smo najmanje u životu i voleli i radili to je da budemo lični naspram interesa Srbije zbog koje smo u

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam osetljiv na ove ustupke opoziciji. Prošle godine, 8. maja, dakle, nisu ovo jedini ustupci koje smo im učinili, ranije su dobijali, ne znam - pet članova REM-a, itd. i ostalo da im pomognemo oko prikupljanja potpisa, da se promeni način prikupljanja potpisa, odnosno, da opštinske uprave i sudovi imaju pravo, osim notara, da overavaju potpise podrške izbornim listama. Tom prilikom 15 huligana iz jedne opozicione ili više opozicionih stranaka, me toplo dočekalo na na stepeništu, nanelo lakše povrede i još je Marinika izmislila kako sam ja izvršio napad na njih. Dakle, pre nego što su joj se prividele kokoške u Moroviću, pa joj se privideo navodno nož u mojoj ruci, pa, su navodno, ovi branili Skupštinu od mog terorizma.Dame i gospodo narodni poslanici, ovih dana takođe imamo nasilje na ulicama i koliko ja vidim već piše da je onaj siledžija zbog koga su se okupili ljudi danas u Šapcu da protestuju, da je ona siledžija bio radnik kod pripadnika zemunskog klana, a zemunski klan, je koliko znate, došao glave premijeru Srbije Zoranu Đinđiću.Dame i gospodo narodni poslanici, zakon je za svakog zakon. zakon. Protiv toga sam da se njima vrše ustupci, jer mislim da je posle upada u RTS, pokušaja upada u Predsedništvo, napad na narodne poslanike u Skupštini, van skupštine, pregrađivanje ulice itd. zabrana izvođenja radova na Trgu Republike, maltretiranja građevinskih radnika itd. da je došlo vreme da ih moramo na određeni način privoleti ili naterati da poštuju zakone, jer zakon je za svakog zakon.Ako član Ustava kaže da je sloboda kretanja po članu 39. - svako ima pravo da se slobodno kreće u Republici Srbiji. Ako to piše u Ustavu Republike Srbije, Ustav sa jedne strane zaustavlja vlast, samo da znate, to je zakon svih zakona,

Da, ne grešim dušu, eto, ovi koji su me napali na stepeništu su u ovim trenucima i u ovim vremenima su veoma miroljubivi, što ja cenim, bez obzira na napad. Takođe, cenim i Radulovića koga politički apsolutno ne podnosim, ali cenim to što ne pribegava nekim nasilnim akcijama kojima pribegavaju ovi drugi.Kaže Krivični zakonik, član 133. Krivični zakonik Republike Srbije - ko protivpravno uskrati ili ograniči slobodu kretanja građanima Republike Srbije na teritoriji Republike Srbije kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Dakle, nesumnjivo je da je sprečena sloboda kretanja blokadom autoputeva i mostova,

ni kretati se po autoputu ili motoputu. Kazna za ovo može biti 40 hiljada ili 30 dana zatvora. Insistiram da se ove zakonske odredbe poštuju, pod uslovom da se svako, apsolutno svako, ko sprečava slobodu kretanja, ko blokira autoputeve i mostove ima kazniti, jer ja ne znam šta će sledeće da bude ukoliko im stalno dopuštamo da ta lestvica nasilja raste i oni se samo prepakuju od Savamale do dana današnjeg, samo je drugačiji paket. Upakuju isti ljudi, naprosto po zanimanju su aktivisti i demonstranti, tako i pišu u svoje biografije. Ne znam šta će sledeće da bude. Da li znate da postoje ljudi koji su emocionalno kratkog fitilja? Ko nam garantuje da u ovakvim blokadama sutra neko neće nastradati od putnika koji su dovedeni u zabludu da mogu blokirati autoput?Pri tome to navodno to rade zbog litijuma. Koliko znam, oni to rade zbog preraspodele opozicionih aktivista. Ali, ja ne znam koliko je to licemerno da svako njih koji se bori protiv litijuma drži, gledam svi, drže komad litijuma u ruci. To je licemerno. Kad vi držite komad litijuma u ruci i zalažete se protiv proizvodnje litijuma u Republici Srbiji, šta to znači? To znači, bolje uvesti nego proizvesti. Pri tome se ne bune, ne odu Viole fon Kramon i kažu – zabranjena proizvodnja litijuma iz termalnih voda u Nemačkoj, zabranjena je, hoćemo da bude zabranjena, neka gostuju kod Viole fon Kramon, bolje neka oni idu tamo, nego da ona dolazi ovde. Ona ih podržava, i mislim da je to rat za buduću automobilsku industriju.Ko njima garantuje da vladajuća većina, odnosno najuže državo rukovodstvo ne planira da napravi fabriku električnih automobila u Srbiji i pošto imamo litijum, litijumske baterije normalno je da možemo da pokušamo da napravimo fabriku električnih automobila. Šta će onda nemačka autoindustrija da trpi? Ja mislim da je ovo rat za budućnost automobilske industrije, gde će se ona odvijati i da pri tome treba isključiti Republiku Srbiju da ne može da proizvodi električne automobile od svog litijuma jer kada imate litijum, proizvedete litijumske baterije, nađete javno-privatno partnerstvo ili nađete investitora koji će to da koristi i evo ti neke blagodeti. Nema privredne aktivnosti koja ne nanosi delimično štetu životnoj sredini. Tako nešto ne postoji i studije na uticaj životne sredine se zbog toga i pišu.Zamislite, oni su za čist vazduh. za čist vazduh. Šta može da nas dovede do čistog vazduha? Koje je to licemerje? Građani Republike Srbije treba to da znaju. Sem ovih zakona da im predočimo i to da do čistog vazduha može da nas dovede litijum zato što automobili dizeli će biti zamenjeni električnim automobilima. Još ako budu proizveli u Republici Srbiji evo višestruke koristi.Ko

hidrocentrala odjednom se ovde pojavio kao borac protiv hidroelektrana koje treba da dovedu do čistog vazduha, a onda on demonstrira i traži čist vazduh, onda demonstrira protiv litijuma, a litijum treba da nas dovede do čistijeg vazduha zato što bi koristili električne automobile.Naš narod treba da zna koliko su oni licemerni i koliko žele da preraspodele ove opozicione aktiviste jer idu izbori koje su oni navodno bojkotovali. Ono što je Vučić, predsednik najjače partije, njima dao, ja im nikada ne bih dao. Niti bi im ponovio izbore koje su bojkotovali jer oni nama, ko se seća 2011. godine kada smo ovde imali dva puta po 100 hiljada ljudi, bila su dva protesta, kada su ismejavali borbu predsednika najjače opozicione stranke koja je tada imala preko 30%, daleko više nego oni, kada je bilo razloga za prevremene izbore, kada su vladali sa 127 poslanika koji više nisu bili pokriveni izbornom voljom građana, tog puta nisu dozvolili ni godinu dana ranije izbore Aleksandru Vučiću, Tomislavu Nikoliću i svim drugim malim opozicionim partijama koje su se okupile oko imamo velikodušno, kada god zatraže izbore i kada ne zatraže, nudi izbore, odnosno da potvrde izbornu volju svojih stranaka, ukoliko uopšte postoji neko ko će glasati za njih i naprosto im nudi izbore kada god hoće, u koje vreme i maltene pod kojim god oni uslovima hoće.Ali, dame i gospodo narodni poslanici, u tom trenutku, kada smo se mi borili za državu Srbiju, da izvučemo iz onoga iz čega smo je izvukli ovih devet godina, oni nisu bili radi da nam to dopuste, a mediji su bili dva sata zakupljenog termina, na „Kopernikusu“ i ljude koji su radili tamo kao novinari nisu tretirali kao novinare, već su ih izbacivali redovno sa konferencije za štampu DS i Borisa Tadića. Naprosto kažu - vi niste novinari, napolje. Bili smo na radio „Fokusu“ u zastupljenoj emisiji Đukanovića, koga je prisluškivala državna bezbednost, odnosno BIA u to vreme.Dakle, prisluškivali su čak i novinare koji su radili u našu korist i ništa njih nije bilo sramota, to su pendžetirani obrazi itd. U to vreme kada mi nastupamo, protiv njih, nemamo ni jedan opozicioni mediji, nemamo ni jedne opozicione novine dnevne, nemamo ni jedan opozicioni nedeljnik, ali smo izašli na izbore i pobedili ne može biti naturena spolja, njihova osnovna greška ili namera je što pokušavaju da se pobeda naruči i naredi spolja. Dakle, demokratija je proces koji niče iznutra, demokratija se ne da naturiti sa Violom fon Kramon, sa gospođom Fajon, ne znam koji su sve ti više evroparalmentarci itd, sa nekima koji se ne pitaju u sopstvenoj zemlji.Oni bi jednostavno da se prema nama ponašaju, kao prema protektoratu i kada bi ova fon Kramon putovala od Šapca do Loznice, treba da se priseti neviđenih zločina koje je Nemačka uradila u nekoliko ratova nad Srbijom i da se seti onog osiromašenog uranijuma, koji opozicija ne pominje, koji je NATO pakt pakt i zelena stranka Joške Fišera, danas Vijole Fon Kramon, bacili u ime zaštite životne sredine, valjda u to ime na Republiku Srbiju, tvrdeći da je on ne škodljiv. Ja, redovno Violu fon Kramon pitam - ako vi tvrdite da je osiromašeni uranijum bio lekovit, onda što ga niste bacili na sebe, već ste bacili na građane Republike Srbije?Ovih šest članova RIK-a, za njih je potrebno u Skupštini imati 90 narodnih poslanika. Samo da znate da predsednik najjače opozicione politike stranke njima poklonio po pitanju RIK-a 90 narodnih poslanika u Skupštini, odnosno milion i 200 hiljada glasova. Toliko je potrebno da osvojite da imate 90 poslanika, odnosno da dobijete

već problem sa delom opozicije koja se zove „Multikom“, imamo problem sa Šolakom i Đilasovim biznisom. Nemamo nikakav drugi problem.Danas imate neregistrovane političke organizacije, jer svojevremeno ta družina koja nije sada ovde prisutna odredila da politička stranka mora da ima 10.000 članova da bi bila registrovana. Ta vladajuća većina danas izbegava taj zakon i regustruju se kao pokret građana. To je u stvari nevladina organizacija, izlaze, odnosno već mislim da su mnogi od njih antivladina organizacija, antidržavna organizacija. Oni izlaze na izbore.Kako nevladina organizacija izlazi na izbore? Šta će ako pobedi? Hoće biti nevladina ili Vladina organizacija? Pri tome dobijaju novac spolja. Političkim strankama koje učestvuju na izborima je zabranjeno da primaju novac spolja. „Ne davimo Beograd“ sam tvrdi i ćuti, već su bili u izborom procesu, da dobiju novac od spolja, „Rokfeler“ i kako se zovu sve te fondacije. Oni dobijaju novac spolja, dakle, finansiraju se spolja. Imate neregistrovane stranke, imate neprijavljena javna okupljanja na kome se silom sprečava

neko prevozi neku robu. Neka roba je kvarljiva itd.Uglavnom, vode se aktivnosti protiv privrede Republike Srbije i protiv slobode kretanja. Ne registrovane političke stranke, na ne prijavljenim skupovima nezakonito sprečavaju protok ljudi, usluga i kapitala i pri tome, ne registrovani televizijski kanali učestvuju u svemu tome i prenose, ne samo da prenose, već učestvuju u protestima, učestvuju propagirajući nezakonito okupljanje, a često i silu koja se primenjuje. Izbegavaju da prikažu da to građani vide.Znači, od strane onih koji nama nisu hteli da daju ni izbore godinu dana ranije, bez obzira što nam nisu dozvolili da imamo bilo koje sredstvo informisanja.Mi smo hteli da umremo od želje da registrujemo televizijsku stanicu i da imamo pravo da se pojavimo o etru. Oni se bore da ne registruju fiktivne luksemburške televizije. Pa šta, njihovi reporteri se

polazi za rukom da to urade u Luskemburgu.Onda Rade Veljanovski kaže – nema problema, dozvoljeno po Konvenciji o prekograničnoj televiziji da oni emituju program iz Beograda. Ja kažem – jeli, gospodine Veljanovski, a zašto se onda zovu prekogranične televizije, kada su iz Beograda? Onda je ućutao.To je onaj isti čovek koji je 2009. godine učestvovao u onom tajnom donošenju onog najrigidnijeg Zakona o informisanju koji je pao. On je okupljen oko Tadića itd. To su oni koji opoziciji nisu dali ništa, a danas kao opozicija dobijaju sve. I nikad im nije dosta.Dame i gospodo, narodni poslanici, ne mislim da branim vlast. Poručujem ovo je ne znam koji put, da dok svi napadaju nas, a svedoci smo pritiska spolja , mi imamo ljude koji nas napadaju iznutra. Dok su svi protiv nas, oni su takođe protiv nas. Ne možemo biti protiv sebe, ukoliko živimo u Republici Srbiji. Ne branim vlast, branim državu i njeno pravo da postoji, da se ekonomski razvija i da po kavalitetu života dostigne makar polovinu razvijenih zemalja u Evropi, a boga mi i mnoge da prestigne. Hvala.

važno i tu se u potpunosti slažem sa kolegom Aleksandrom Mirkovićem koji je bio ovlašćeni predlagač poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, koji je rekao da je danas zaista jedan istorijski dan što se tiče demokratije i parlamentarizma u našoj zemlji, jer današnji predlog odluke stvara mogućnost da se RIK proširi za čak šest mesta i što će ta mesta zauzeti ljudi, odnosno šest članova i šest zamenika članova RIK-a i da će ta mesta biti popunjena ljudima koji nisu bili predstavnici stranaka koji sede u republičkom parlamentu. Tu se u potpunosti slažem sa kolegom Mirkoviće zato što ovakvu situaciju niste mogli da vidite do 2012. godine, odnosno do 2013. godine, kada

stranka.Svakako ovo jeste pozitivan plod međustranačkog dijaloga u kojima su razgovarale određene političke političke partije koje su svakako dale legitimitet izborima koji su održani u junu mesecu 2020. godine i to su one opozicione političke stranke koje su želele da razgovaraju sa legitimno izabranim predstavnicima svog naroda ovde u domu Narodne skupštine.Imali ste i drugi kolosek. Imali ste predstavnike političkih stranaka, a to je stranka Dragana Đilasa, to je stranka Vuka Jeremića, to je Demokratska stranka, to je Pokret slobodnih građana koji nisu želeli da razgovaraju sa predstavnicima svoga naroda. Tu pre svega mislim na legitimno izabranog predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji je tim razgovorima koji su se vodili ovde u domu Narodne skupštine dao potpuni legitimitet, već su odlučili da u pomoć pozivaju evroparlamentarce, predstavnike Evropske unije kako bi im oni na neki način pomogli da bez volje naroda, da bez volje građana dođu na vlast, očigledno misleći da će neko u Evropskoj uniji doneti dekret da se njegovo veličanstvo, Dragan Đilas i ostali postave na vlast. Ali, to neće biti slučaj.Kao što sam rekao, ova današnja odluka jeste svakako pozitivan plod razgovora između vlasti i opozicije.

zato što smo želeli da iznađemo pozitivna rešenja, a ta pozitivna rešenja jesu bila usmerena upravo na to da građani mogu da izađu na slobodne demokratske izbore i da iskažu volju, a oni svakako jesu bili slobodni i demokratski za razliku od nekih prethodnih izbora pre 2012. 2012. godine.Šta se dešavalo na FPN-u? Vi ste već tu videli određen stepen disonantnih tonova koji je dolazio od predstavnika opozicionih stranaka. Oni su tada došli na Fakultet političkih nauka samo da bi sa njega otišli. Oni su odluku o bojkotovanju izbora doneli mnogo pre nego što će doći na Fakultet političkih nauka. I oni nisu došli da razgovaraju na jedan demokratski, civilizovan način sa predstavnicima vlasti. Oni su doneli svoj spisak želja koji je spisak želja samo da bi oni došli na vlast bez volje građana. To je 42 zahteva, moram da vas podsetim. I od tih 42 zahteva, 17 zahteva je usvojeno,

Želeli smo da izađemo u susret, da kako oni kažu, da sprečimo funkcionersku kampanju, želeli smo da izmenimo Zakon o javnim preduzećima, želeli smo da izmenimo Zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije. Izašli smo u susret predstavnicima opozicionih stranaka, ali onaj najveći ustupak koji smo mi napravili jeste da cenzusni prag spustimo sa 5% na 3%. To nama nije trebalo, zato što mi imamo podršku kulturne, pristojne Srbije i ta podrška se ogledala u junu mesecu 2020. godine kada je lista Aleksandar Vučić – Za našu decu dobila podršku preko 60% glasova.Mi smo želeli, imali smo dobru volju, imali smo dobru nameru da direktno pomognemo tim malim političkim strankama da uđu u dom Narodne skupštine, da ovde mogu da zastupaju politiku. Ali, ja sada ovde postavljam pitanje koju bi oni politiku zastupali? Da li je to politika ova koja se sprovodi prethodni vikend na ulicama i Beograda i u određenim gradovima širom Srbije? Vi prethodnih dva dana imate flagrantno kršenje i Ustava Republike Srbije, imate kršenje slobode kretanja.Neki mali broj ljudi, pod izgovorom da nisu zadovoljni određenim zakonskim predlozima, blokiraju autoput, međunarodni put, blokiraju određene saobraćajnice tako što stavljaju kamione, kamione, stavljaju buldožere, stavljaju bagere na ulice i onim ljudima koji predstavljaju kulturnu i pristojnu Srbiju, većinskoj Srbiji sprečavaju da se kreću.

je važno reći da su na toj konvenciji upućene veoma važne poruke koje se mogu primeniti odmah nekoliko dana nakon same konvencije,

Uspeli smo da od Srbije napravimo mesto da više ne moramo da se samo hvalimo da smo osvojili medalju u nekim sportovima. Danas možemo da se pohvalimo da smo prvi u Evropi po kumulativnom privrednom rastu, danas možemo da se pohvalimo da smo jedna od najbrže rastućih ekonomija. Ali, za razliku od perioda 2008. i 2010. godine kada smo bili druga zemlja u Evropi, ali otpozadi kada govorimo o najnižoj stopi BDP.Ono što je važna poruka predsednika Aleksandra Vučića jeste da politika SNS ujedinjuje narod, da ujedinjuje građane Republike Srbije, jer mi smo mali, mi nemamo luksuz da dozvolimo sebi da imamo unutrašnje sukobe. Neko želi stalno svojim izjavama u medijima da kaže kako smo mi polarizovano društvo. Ne, nismo. Neki Neki pokušavaju da polarizuju to društvo.Setite se političkih mantri koje su koristili i pre juna 2020. godine kada su govorili da smo mi podeljeno društvo. Ne, nismo podeljeno društvo. Oni žele da nas podele. Oni žele da nas podela na taj način što će da 18 ljudi na autoputu blokira nekoliko hiljada ljudi. Zašto tih nekoliko hiljada ljudi treba da bude talac tih 18 ljudi? Dok njihovi šefovi Dragan Đilas, Vuk Jeremić, portparolka "Multikom grupe" Marinika Tepić i ostali zeleni pokreti, njihovi funkcioneri sede kući, nisu na ulici. Manojlović, Dobrica Veselinović i ostali, očigledno žele da da preuzmu primat na političkoj sceni od ljudi koji su razgovarali sa evroparlamentarcima.Nemojte to da radite. Nemojte da ugnjetavate pristojnu i kulturnu Srbiju. Kao što je mog kolega Bakarec u jednom od govora rekao, nemojte da sprovodite teror manjine nad većinom. Nemojte to da radite preko grbače naroda.Svako od nas ima pravo da podržava politiku i to je sasvim normalno, ali mi podržavamo politiku koja želi da ujedini narod. Želimo da ostvarimo ekonomski prosperitet, želimo da napredujemo, da budemo moderna i jaka Srbija.Ono što građani Srbije treba da znaju jeste da ni jedan od tih protesta nije prijavljen, da je sve rađeno mimo zakona. Onda ti ljudi kažu da mi nad njima sprovodimo nasilje. Kako?

da taj mali broj ljudi iznese svoje određene političke stavove, ali politički stavovi se ne iznose na ulici. Imate institucije i mi želimo kroz institucije da vodimo dijalog.Setite perioda od 2008. do 2012. godine. Kao što je rekao moj kolega Mirković, nismo imali mogućnost da odemo ni na jedan medij. Boris Tadić nije želeo da nas pozove da pregovaramo o izbornim uslovima,

Oni su nikada bolji. Jedan od pregovarača evroparlamentaraca, Bilčik je rekao da je on ovde političar, on bi izašao na izbore. Ali, očigledno je da nema tog političkog programa, da nema te političke ideje sa kojima će predstavnici opozicije da izađu na izbore i da se suoče sa onom istinom, a to jeste da su oni danas negde tu oko cenzusa i da jedino ovakva eskalacija nasilja, mogu slobodno da kažem, da se oni nadaju da može da im pomogne da će preći taj cenzus i da će ući ovde u Narodnu skupštinu.Šta su bili njihovi zahtevi? Njihovi zahtevi nisu bili ništa ono, odnosno nisu bili onakvi da bi unapredili izborno zakonodavstvo. Vi imate predloge određenih opozicionih stranaka da Aleksandar Vučić ne bude nosilac izborne liste, da kandidat za predsednika Republike ne može da bude nosilac na parlamentarnim, lokalnim ili pokrajinskim izborima.To je onaj suštinski cilj, da se spreči da se Aleksandar Vučić bavi politikom, da Aleksandar Vučić ode iz politike. Kada bi to bilo ispunjeno, videli biste koliko im je potpuno svejedno sve što se tiče izbornih uslova.Jedna od političkih stranaka, i to sa onog dijaloga koji se vodi uz posredstvo evroparlamentaraca, tražila je, i to građani Srbije treba da znaju, tražili su da im se ustupe prostorije u javnim preduzećima kako bi oni obavljali neke razgovore, kako bi tamo držali tribine i da im se to ustupi besplatno. Znači, vidite u tim njihovim zahtevima da je njima jedino stalo da dođu opet do javnih preduzeća. Oni su tražili ljude koje ćemo postaviti u javna preduzeća, koji će primati platu za to kako bi oni tobože kontrolisali da li neko skuplja kapilarne glasove.Kada je reč o kapilarnim glasovima, ja ne znam šta je njima problem oko tih tzv. kapilarnih glasova. To su radili predstavnici DOS-a 2000. godine. Išli su po naseljima, išli su po mesnim zajednicama i skupljali podršku. Ljudi, to je legitimno. To se radi u Kanadi, to se radi i u SAD. Ali, vi da Ali, vi da biste dobili glasove, morate da imate politički program. Ne možete da vređate porodicu Aleksandra Vučića, ne možete da odlazite ispred kuće Gorana Vesića, doktora Kona, Tiodorovića itd. i da mislite da je to politički program.Politički program jeste da mi danas gradimo 10 autoputeva, brze saobraćajnice, da gradimo pruge, da smo izgradili više domova zdravlja i bolnica nego prethodnih 50 godina. To su rezultati. Rezultati jesu kada nam Evropska komisija kaže da smo ostvarili napredak i da ćemo zbog toga verovatno otvoriti dva nova klastera. Oni koji su Oni koji su zastupali i politiku EU i koji su se zalagali za ulazak u EU nisu otvorili nijedno pregovaračko poglavlje. Modernizovali smo vojsku, modernizovali smo pripadnike policije da bi se borili protiv organizovanog kriminala i korupcije.Njihove korupcije.Njihove najveće sramote jesu bili reforma pravosuđa i 24 sporne privatizacije. To je govorila i Evropska komisija, i nikada ništa nije urađeno po tome. Danas ljudi protiv kojih se mi borimo u organizovanom kriminalu i korupciji, oni se na njih pozivaju i protežiraju ih u svojim tajkunskim medijima. To nisu politički programi i to nisu političke ideje sa kojima vi, gospodo iz opozicije, možete da pobedite.Ja se zaista nadam da će kulturna i pristojna Srbija u potpunosti ostati uzdržana kada govorimo o stvarima koje se dešavaju u prethodnih nekoliko dana na ulici, a da će organi reda raditi svoj posao. Ali, ono što je mnogo važnije jeste da mi svi zajedno izađemo na predstojeće izbore, da Aleksandar Vučić odlukom svih članova Srpske napredne stranke i glasača Republike Srbije ostane na čelu države i na čelu stranke, jer samo na taj način možemo da nastavimo putem, a to je bolja, zdravija, modernija i ja bih rekao srećnija Srbija. Hvala.